Hvala. Zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu za prvo polugodište 2006. Dajem Sukladno članku 125. Zakona o proračunu Vlada je dostavila navedeno Izvješće. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik, Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Ministarstvo financija, odnosno Vlada Republike Hrvatske uputila je Saboru Izvješće o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za prvih šest mjeseci 2006. godine. Prije nego što krenem obrazlagati dakle izvršenje državnog proračuna u prvom polugodištu 2006. godine dopustite mi da kažem nekoliko riječi i o makroekonomskim pokazateljima u prvom polugodištu. Pa bih na početku rekao dakle da su makroekonomski trendovi u prvom polugodištu 2006. godine bili vrlo povoljni i nastavljeni su isto tako i u trećem kvartalu ove godine. Prije svega međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom polugodištu iznosio je 4,8% više nego što je bio rast bruto domaćeg proizvoda u istom razdoblju 2005. godine. Dakle, u tom segmentu treba napomenuti da značajni iznos rasta je bio na strani investicija koje naravno svi znamo najbolje utječu dugoročno na ekonomski rast, jer kasnije naravno iz tih investicija generiraju se i radna mjesta i povećanje izvoza i dugoročno poboljšanje makroekonomske slike jedne zemlje u ovom slučaju Hrvatske. U lipnju 2006. godine trebamo napomenuti dakle u prvih šest mjeseci zabilježeno je dakle shodno i rastu bruto domaćeg proizvoda smanjenje nezaposlenosti, dakle koje je u odnosu na isto razdoblje 2005. godine smanjeno za 7,8, dakle nezaposlenost je smanjena za 23 tisuće ljudi, dakle 23 tisuće ljudi je u razdoblju od prvih šest mjeseci ove godine, dakle pronašlo radna mjesta. Dakle, kada gledamo stopu nezaposlenosti ona je u tom razdoblju, dakle u prvih šest mjeseci ona statistička smanjena sa 17,2 na 16% što je moramo reći najniža razina nezaposlenosti u posljednjih sedam godina, dakle od 1998. godine to je bila najniža razina nezaposlenosti u šest mjeseci. Vanjski dug države treba napomenuti smanjio se u prva četiri mjeseca 2006. godine za 524 milijuna EUR-a, a u šest mjeseci je to smanjenje dalje Dakle, ono što je važno napomenuti da je u strukturi vanjskog duga država dala maksimalni doprinos time što je preorijentirala svoje zaduženje na domaće tržište, time je potakla domaće tržište kapitala, omogućila dakle da domaće tržište kapitala dobije kvalitetne vrijednosne papire koji kupuju mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, investicijski fondovi i na taj način potpomogla isto tako razvoj domaće ekonomije. Uzimajući u obzir kretanja s početka 2006. godine, dakle i ovoga što smo zabilježili u trećem kvartalu 2006. godine možemo reći da će bruto domaći proizvod u 2006. godini biti gotovo 5%, 5%, a ono o čemu ću kasnije reći više riječi naravno ove godine će biti zabilježena daljnja fiskalna konsolidacija u smislu smanjenja deficita ispod razine od 3%, dakle ispod mastriškog kriterija, Hrvatska će ove godine zabilježiti deficit opće države. Kada govorimo o rezultatima fiskalne politike u prvih šest mjeseci dakle u prvom polugodištu koji su prikazani u ovom Izvješću. Dakle kada govorimo o prihodima možemo reći da je dakle Vlada i Ministarstvo financija i svi ostali resori su napravili u tom segmentu značajan posao. Dakle, prihodi su porasli za 11,1% u prvom polugodištu bez da je bilo potrebno povećavati poreze. Dakle, ono što je porezna uprava napravila, dakle pojačala je kontrolu, pojačala je nadzor, zahvatio se dio sive ekonomije i ono što je možda isto tako važno za naglasiti, odnosno što sam rekao u prvom dijelu, dakle bolja ekonomska aktivnost je omogućila dakle da i prihodi od poreza u prvih šest šest mjeseci budu bolji. Ja bih u tom segmentu odmah napomenuo i istaknuo jedan segment koji se odnosi i koji najbolje pokazuje dakle da su poduzeća bolje poslovala, a to je porez na dobit koja je rasla dakle 30% u prvih šest mjeseci, dakle osnovica, baza za obračun poreza na dobit, dakle dobit poduzeća je bila značajno veća u ovoj godini nego što je bila u 2005. u 2005. godini, a i sadašnji dakle i burzovni indeksi i pokazatelji daju naslutiti dakle da će takav trend biti i u drugom dijelu godine. Isto tako dakle smanjenje nezaposlenosti i povećanje dakle broja zaposlenih je utjecalo na povećanje poreza na dobit, porez na dobit je porasla u prvih šest mjeseci za 8,8% što također potvrđuje tezu dakle o boljoj ekonomskoj situaciji u prvih prvih šest mjeseci, a opet napominjem dakle to se proteže i na ostali dio godine, samo velim izvješće je za prvih šest mjeseci pa se onda i iz tog razloga je referiran samo na to razdoblje. Porez na dodanu vrijednost je također zabilježio visoku stopu rasta od 11,4% i tako redom. Dakle, svi indikatori na strani prihoda poreznih potvrđuju dakle da je makroekonomska situacija u Hrvatskoj u prvih šest mjeseci, a evo mogu kratko dakle istaknuti i u ostatku godine, dakle najsvježiji, najzadnji podaci sa jučerašnjim danom dakle pokazuju da prihodi od poreza i dalje rastu po vrlo visokim stopama dakle koji se kreću oko 11% koliko je to bilo u prvih šest mjeseci što potvrđuje da ekonomija i dalje bilježi pozitivne trendove. Kada govorimo o rashodnoj strani proračuna treba istaći dakle da su rashodi poslovanja izvršeni u 48,7% koji je bilo planirano za 2006. godinu, dakle rashodi državnog proračuna u prvih šest mjeseci ostvareni su na razini od 46,2 milijarde kuna. Naravno ono što treba reći da gotovo 70% tih rashoda se odnosi na dvije najznačajnije stavke, dakle socijalne naknade i naknade zaposlenima koji su ostvarili međugodišnje poraste u promotivnom razdoblju što je bilo i u skladu sa očekivanjem. naknade zaposlenima, plaće zaposlenima, rashodi za te plaće u 2006. godini u odnosu na isto razdoblje 2005., dakle u prvih šest mjeseci porasli su 5,9%, materijalni rashodi 2,7%, izdaci za kamate su bili manji nego što su bili u 2005. godini što potvrđuje dakle da je ekonomska aktivnost kvaliteta državnog portfelja omogućila smanjenje kamatnih stopa, zaduživanje po nižim kamatnim stopama što se naravno može vidjeti i u rashodima za kamate koje su bile manje nego što je to bilo u 2005. godini. Subvencije su rasle po stopi od 9,2%, socijalne naknade po stopi od 3,4%. Naravno mirovine kao takve u skladu sa indeksacijom povećane su u prvom polugodištu ove godine, dakle njihovi rashodi za 4,4%, naknade zaposlenima kao što sam već napomenuo 5,9, zdravstvo izdaci dakle za bolničku zdravstvenu zaštitu 6,7%, primarna zdravstvena zaštita 5%, lijekovi na recept 6%. Dakle u tom segmentu država je omogućila dakle da se svi ti troškovi i sva prava hrvatskih građana u tom smislu realiziraju. izračunom između prihoda i rashoda proizlazi je deficit državnog proračuna i tu treba dakle posebno istaknuti da je Vlada uspjela u prvih šest mjeseci zabilježiti više nego dvostruko manji deficit državnog proračuna nego što je bilo u 2005. godini. Dakle u prvih šest mjeseci 2005. godine taj deficit je iznosio 5,3 milijarde kuna, u prvih šest mjeseci ove godine 2,2 milijarde kuna što je zapravo smanjenje deficita u odnosu na isto razdoblje dakle 2005. za 3 milijarde kuna što će reći, ajmo govoreći u postocima bruto domaćeg proizvoda deficit prošle godine u prvih šest mjeseci je bio 2,3%, ove godine 0,9% iznosio deficit državnog proračuna. u tom kontekstu Vlada će nastaviti i dalje, odnosno nastavlja i dalje i stoga ono što sam i rekao deficit opće države možemo sa sigurnošću reći da će u 2006. godini biti 3%, odnosno očekujemo i manje. Ono što je važno napomenuti također dakle da je dug opće države dosegao razinu od 100,1 milijarde kuna na kraju tijekom prvih šest mjeseci, dakle i u tom kontekstu država je naravno taj dug je rastao puno sporije nego što bi rastao dakle da je deficit bio kao i prošle godine. Dakle ovih 3 milijarde razlike je zapravo razlika koju je država uštedila u odnosu na prošlu godinu što se manje zadužila nego što bi trebalo dakle da je deficit bio prethodne godine i tome naravno omogućila stabilno makroekonomsko okruženje, više prostora privatnom sektoru i mogućnost dakle da ekonomija u 2006. godini zabilježi uspješan gospodarski rast. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun. Ne. Ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Ne. Otvaram raspravu. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, mi o ovako bitnoj temi mislim da bi trebalo razgovarati u neko primjerenije vrijeme, ali dobro sad nije to bitno. Apsolutno centralno državno-politički dokument je ovaj proračun ili bolje rečeno sad izvršenje državnog proračuna logično oni koji su glasali za proračun glasat će za izvršenje proračuna, mi koji smo tada bili protiv na nas se ne može računati da ćemo danas biti za bez obzira što to treba priznati, što se proračun puni relativno dobro, čak bolje no što se je moglo očekivati, pa tako kada usporedimo taj 1.1.2006. sa 1.1., 30.6.2005. vidimo da su prihodi od poreza veći za 12,5%, porez na dohodak veći je za 8,8%, porez na dobit veći je za 30,6% o čemu je državni tajnik govorio, PDV veći je za 11,4%, porez na promet veći je za 18%, trošarine su veće za 7,6% itd. E sad koliko je to novaca više 2006. nego 2005. za ovih prvih pet mjeseci? Kada je riječ o porezima to je negdje cca 3 milijarde kuna ili točnije prihodi su za prvih šest mjeseci 2006. veći nego za taj period 2005. za respektabilnih 5 milijardi 675 milijona kuna. sad se postavlja pitanje da li je to dobro, da li je to loše? Ministarstvo financija tu vidimo funkcionira, njihovo je jasno da pune proračun a sad ja prelazim na politiku. Ja se neću puno zadržavati na makroekonomskim pokazateljima, jasno je da će se Vlada uvijek hvaliti sa pokretanjem Hrvatske, kao da je Hrvatska doživjela neko gospodarsko čudo ali istina je ipak usuđujem se reći malo drugačija. Pustimo sad blagi rast izvoza, pustimo čak i blagi rast industrijske proizvodnje od 3,8%, trgovina na malo za 5 mjeseci rasla je za 1,8%, dolasci turista bili su u tih prvih 6 mjeseci ove godine veći za 4%, no ja bi se ovdje ipak koncentrirao na izvozu, na bruto društvenom proizvodu, brodogradnji i jasno jamstvima odnosno vanjskom dugu. Rekoh da se Vlada hvali tim fantastičnim gospodarskim pokazateljima, tvrdeći kao što je i maloprije rekao državni tajnik da nikada nismo imali manju nezaposlenost, ali zaboravlja reći da nam je gospodarski rast među najnižima u srednjoj i istočnoj Europi pa tako, 2006. rast bruto društvenog proizvoda u jednoj Bugarskoj je bilo 5,6%, u Mađarskoj 4,1% i to je između ostalog izvelo ljude ispred Parlamenta što se kod nas jasno zbog zabrane okupljanja na Markovom trgu nikako ne može dogoditi. Rumunjska je imala rast 5,6%, Slovačka 6,7%, Srbija 6%, Hrvatska 4,5%. Znači od tih zemalja samo Mađarska je imala manji rast bruto društvenog proizvoda. gospodarskog rasta u Hrvatskoj bila je investiciona aktivnost generirana prije svega investicijama u auto-cestama i jasno ovoj privatnoj stanogradnji. Da je istina međutim s druge strane puno crnija ja bih rekao da svjedoči broj blokiranih poduzeća, a ovdje ću posebno spomenuti slučaj kod obrtnika i to u kontekstu i inicijative Kaptola da zabrani rad nedjeljom. U Hrvatskoj imamo 37 tisuća blokiranih obrta na dan 31.6.2006. Ukupno nepodmirene obveze tih 37 tisuća obrta koji su blokirani premašuju 4,3 milijarde kuna. Od proljeća se je do sada, tu treba još dodati 300 milijuna kuna. Na primjer, u Primorsko-goranskoj županiji imate 3 tisuće 317 blokiranih obrtnika sa 362 milijuna kuna. U Županiji istarskoj tisuću 743 sa 205 milijuna kuna itd. Situacija je jednom riječju alarmantna. Mali obrtnik, ja se usuđujem reći je u goroj poziciji danas čak i od radnika koji radi kod njega. Ako ništa drugo taj mali obrtnik odgovara cijelom svojom imovinom, radnik odgovara plaćom. I taj problem valja aktualizirati i rekoh i u kontekstu prijedloga između ostalog i predsjednika Sabora o referendumu o radu nedjeljom. Iako bih volio da ide jer znam da bi pao. Valja taj problem po meni obročno rješavati, pomoći tim ljudima, jer ovako više dalje ne ide. Oni koji su u blokadi, više od 360 dana, znači ima 30 tisuća obrta ili 81,5% od blokiranih, više od 180 dana je blokiranih 3 hiljade obrtnika, manje od mjesec dana 921 obrtnik. Rast blokada prisutan je ponovo od 2004. na 2005. pa nadalje i broj je povećan gospodo u ministarstvu sa 24 tisuće obrtnika znači mandata bivše Vlade na 35 tisuća ili za 1 milijardu i 700 milijuna kuna. I još jedan put ću reći i još nam predlažu zabranu tim ljudima rada nedjeljom. Sve to znači govori o rastućoj nelikvidnosti koja jasno pogađa najslabije. O vanjskom dugu sutra u 10-minutnoj raspravi. Par rečenica o brodogradnji. Hrvatska brodogradnja po narudžbama je 5 u svijetu. Knjiga narudžbi do 2010. teška je 2 milijarde 650 milijuna dolara. "Uljanik" ima 20 narudžbi, 962 milijuna, "Brodosplit" 23, 730 milijuna, tu će ju gospodo ako se nešto ne dogodi Hrvatska država ući u još jednu sanaciju prema "Brodosplitu" sa najmanje 2 milijarde kuna jer je nelogično da 23 narudžbe ima ugovoreno 230 milijuna dolara manje nego "Uljanik" za 20 narudžbi itd., da ja to sada ne govorim. Svim brodogradilištima 2005. isplaćeno je 384 milijuna kuna subvencije. 2005. isporučeno je 23 brodova za 571 milijun dolara.

generira i sve ove negativne posljedice po naš državni proračun. No, ako vas to ne zanima onda ćemo preći na nešto drugo a to su ova protestirana jamstva. To je u duhu jasno ovoga proračuna za 01.01. – 30.06.2006. godine. Osim što kod ovih protestiranih jamstava gospodine predsjedniče, nećete pronaći niti jednu tvrtku iz Istre, što me jasno raduje a što svjedoči da su ti veliki sustavi relativno stabilni recimo kao i "Uljanik" o kojem nisam ovdje imao prilike reći ni riječ a htio sam samo zavapiti ne privatizirajte to poduzeće. Vidite s druge strane zbog toga i nisam sretan jer se na tome vidi dvojni odnos između Istre i drugih županija. Ono što se nije uspjelo izvući otišlo nam je jasno u stečaj, drugdje je još i gore ali dobro nama se nije pomagalo. Pustimo sad to. Inače da vidite oko gospodarske razmjene neću ali ću sada reći kod ovih protestiranih jamstava. Država 2006. mora vratiti 234 milijuna kuna i to: za turističke tvrtke 66,7 milijuna kuna, za Istru 0 kuna, za Istarski turizam, za poljoprivredu morate vratiti 51,6 milijuna kuna od tih protestiranih jamstava, za poljoprivredne tvrtke iz Istre 0 kuna, za gospodarstvo morate vratiti 98,6 milijuna kuna, za istarsko gospodarstvo 0 kuna, za promet 10,1 milijun kuna, za istarske prometne tvrtke 0 kuna. U brodogradnji sam htio reći, međutim nisam uspio ali mi je drago da je došao ministar i da kažem da je ove godine za za sve projekte na prostoru Županije istarske, ne računajući Istarski ipsilon 63,9 milijuna kuna dospjelo nam točno milijun 361 kuna. Sutra ću u deset minutnoj raspravi govoriti koji su to projekti. Recimo, u Primorsko-goranskoj županiji za prvih šest mjeseci 108 milijuna kuna. Ovdje se istina kod Istre računa u proračunsku stavku i za njega je isplaćeno Bujku 63,9 milijuna kuna što je jedinstven slučaj jer se sve ceste, auto-ceste itd. kada je Hrvatska ili kad je državni proračun posrijedi računa ili iskazuje u ovim parafiskalnim fondovima kao što je Hrvatska auto-cesta, Hrvatske ceste itd. Ja tvrdim da tih milijun 235 tisuća kuna je naprosto sramotno. Zanimljivo je i korištenje proračunskih zaliha pa tako recimo našim biskupijama koje sada traže zabranu rada nedjeljom dostavljeno je Gospićko-senjskoj 2 milijuna kuna, Družbi sestara služavki malog Isusa 200 tisuća Porečko-puljskoj biskupiji 100 tisuća kuna, Vrh bosanskoj Sarajevo 2 milijuna 197 tisuća kuna, Caritas Vrh bosanskom 732 tisuće kuna, Župi Svetog Filipa i Jakova 100 tisuća kuna, Zagrebačkoj nadbiskupiji 214 tisuća kuna, Kotarskoj 500 tisuća kuna, ukupno 6 milijuna 43 tisuće i 715 tisuća kuna. Jasno da to nije sve jer je u proračunu za ovu godinu osigurano 300 milijuna kuna vis a vis konkordata od čega je Kaptolu isplaćeno 169 milijuna kuna tisuća 695 kuna i 22 lipe plus rekoh ovih 6 milijuna i 43 tisuće kuna. Ostalim tim vjerskim institucijama ide 20 milijuna kuna, pretpostavljam isplaćeno je 50%. U Bosnu i Hercegovinu ide 110 milijuna kuna, 110 milijuna 650 tisuća kuna, ostvareno je za 1.1. 30.6. 14 milijuna 242 tisuće 743 kune, plus ide sada ovaj zajam 360 milijuna kuna za sveučilište. Ono što me iskreno začudilo u ovome proračunu vidite čak 200 tisuća kuna uplaćenih 15.2.2006. Transparency Internationalu Hrvatskoj kao potpora u organizaciji tog nekog regionalnog sastanka što će reći da nevladine udruge financiraju se na neki način kao Vladine. O.K. ali to je sada manje bitno. Znači, što još reći? Da nekako polako privedem ovo kraju zaključak. Istra nije dobila ništa, na to smo se naučili ali bit je sve se odvija po inerciji, stope rasta su skromne, nelikvidnost raste. Kod izvoza me raduje da najviše izvozimo u Italiju, Njemačku, Sloveniju ali i to što je izvoz veći 2005. u odnosu na 2005. u Italiju za 29,1%, Njemačku 16,3, Sloveniju za 15,5% govori da jednostavno ne trebamo politizirati neke odnose na relaciji Zagreb ne znam i te države. I zato politikom "Tuđe neću, svoje nedam." mislim da vodimo najbolju međususjedsku politiku jasno uvijek stavljajući na neki način naglasak na gospodarske prilike. Za kraj, ako Hrvatska pošalje trupe u Afganistan, ako poveća kontingent za ovih sto pedeset vojnika to će nas koštati 10% vojnog proračuna. Za kraj, što reći? Naplata je relativno dobra, gospodarske i socijalne prilike s druge strane vjerojatno nisu dobre, to je neka bit i utoliko možda i razumijem i ovu malu nervozu koja je nastala oko "Plive", oko prodaje INA-e itd. ali isto tako razumijem da bez tih sredstava neće biti recimo povrata duga penzionerima a bome i nekih većih investicija. Od privatizacije gospodo nismo ostvarili bog zna što ali to treba valjda ionako samo uzgredno spomenuti, a ono što me međutim "raduje" da ove godine potpore iz inozemstva iznose

Ali ono što me brine da prihod od dividendi na strani države iznosi svega 14 milijuna 782 kune dok prihodi recimo od prodaje zemljišta iznose svega 9 milijuna milijuna 931 tisuću kuna što će reći da nikako da krene recimo prodaja poljoprivrednog zemljišta našim poljoprivrednicima ali s druge strane prihodi od kazne rastu

proračun se relativno dobro puni, međutim ajde moramo priznati da te gospodarske prilike su takve kakve jesu. Sve u svemu rekoh, još jedanput ću ponoviti Ministarstvo financija funkcionira, njihove pune pune proračune, međutim te neke druge prilike zasigurno nisu takve kakve bi se na prvi pogled moglo isčitati na primjer iz povećanja poreza na dobit od 30,6%. **Šeks, klub HSP-a, poštovani zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. Nemojte Katonu ništa pakirati ni dobacivati. kad se Istranin kolega Kajin ovako žali što bi onda ja tek trebao govoriti. No, dobro. Ja ću Ja ću ipak govoriti ono što sam zamislio nezavisno o Kajinovoj inspiraciji. Gospodin državni tajnik je danas ovdje u uvodu rekao rekao makro-ekonomski pokazatelji su takvi da smo zadovoljni i rekao je budžet pretpostavljam i njegovo izvršenje su uravnoteženi. Ja ću nekako poći od toga. Ono što mene u ime kluba zanima to i o čemu bih govorio to je ovo pitanje proračunskih intervencija na ono što zovemo područjima posebne državne skrbi a to znači najugroženije. Koje su to proračunske intervencije pomoću, s pomoću kojih se popravlja stanje na područjima posebne državne skrbi. Na početku reći ću još nešto. Mi smo u ime Kluba, mislim da to ministar zna u nekoliko navrata u posljednjih dvije, tri godine kad se razgovaralo o proračunu i kad se razgovaralo o proračunskim intervencijama predlagali da se proračunske stavke koje se odnose na popravljanje stanja u područjima posebne državne skrbi bilo da se radi o razvoju, bilo da se radi o poticajima, bilo da se radi o socijali da se to na neki način koncentrira, koncentrira Ne mora nominalno na jednom računu. Da se koncentrira financijski, da se koncentrira s gledišta praćenja, da se koncentrira s gledišta usmjeravanja, kontrole i Vjerojatno kad bi to imali, ja sam uvjeren ne bismo imali neke podatke koje ću ja ovdje spomenuti. Koje imam u ovom materijalu, a koji, koji ukazuju na to da stvar baš i nije dobra. Ja navodim sljedeće nominacije da tako kažem. Evo, socijalno gospodarski oporavak. Usklađivanje poljoprivrede sa stečevinama Europske unije. Unapređenje odgoja i obrazovanja. Održivi povratak. Infrastruktura na otocima. Infrastruktura na područjima posebne državne skrbi. Razvoj lokalne zajednice. Regionalni razvoj. Kapitalne pomoći opće države i, i tako dalje. Neću dalje. kad zbrojim cifre koje tu imamo vi ćete dobiti zanimljivu tabelu u kojoj imate sljedeću situaciju. Ono što ide pod nominacijama, socijalno-gospodarski oporavak, poticaji, razvoj, održivi razvoj, infrastruktura, stambeno zbrinjavanje imate dvije vrste stavki koje se zbrajaju u sljedećim iznosima. Jedna stavka 402 milijuna, nominirano 402 milijuna. Nije realizirano u ovom razdoblju ništa. Nula. I imate drugu stavku koja je oduzmi, dodaj pod istim ovim naslovima 422 milijuna, realizirano 52 milijuna. I sad zbrojimo to sve zajedno. Skoro tamo negdje blizu 900 milijuna. Na ovako osjetljivim područjima, u ovako osjetljivim stavkama na prostorima gdje imate devastiran i prostor i uvjete ljudskoga življenja imamo nulu u izvršenju. Ja naravno ne mislim da je za to kriv ministar financija. To su razne stavke i distribuirana odgovornost na različite načine. Ali, ali kako god što proračun nije dokumenat matematički i statistički i o njemu ne razgovaramo na taj način nego prije svega razgovaramo politički onda je i izvršenje proračuna zapravo više političko nego statističko pitanje. I sad kad u tom izvršenju imamo ovakve podatke onda je logično, potpuno logično da postavim pitanje što je s nominacijama ovakve vrste, što je s iznosima ovakve vrste na razini ostvarenja nula? I što je zapravo tu s vladinom politikom koju smo proklamirali i s kojom se vrlo često hvalimo, s kojom počesto i lamentiramo u odnosu na područja posebne državne skrbi? I kad govorim iz te pozicije onda mi je ovo što kolega Kajin priča je posve lagodna situacija makar ničiju situaciju, ničiju ničiju situaciju ne želim, ne želim potcjenjivati. I sad vratit ću se ponovo na ovo s čim sam počeo. Ako Državni proračun može izdvojiti 800 milijuna ili može izdvojiti milijardu kuna to je hvale vrijedan napor. Ali ako se on ne realizira na način odgovorne državne politike koja će imati kako je danas ovdje rečeno izbalansirane odnose u predviđanjima i u trošku. dakle to nemamo nego imamo ovo što ovaj izvještaj ovdje pokazuje onda zapravo imamo ili lošu politiku ili njeno loše provođenje. Ili njeno neodgovorno provođenje. Da sad ne upotrebljavam tako krupne, tako velike riječi. Ima nešto što tu ne valja. Ima nešto što tu ne valja. I zato ponovo ponavljam ovo s čim sam počeo na početku. Opetovano smo predlagali. Ove stavke su u istoj funkciji. Ove stavke su iz istog izvora. Ove stavke su zajednički interes. Ove stavke su proklamirana politika. Dajte da se ostvari odgovornost za realizaciju onog što možemo tim novcem postići. mogu razumjeti tehničko izvršenje ili tehničko objašnjenje. Znate to je smješteno na tim i tim mjestima. Nezavisno od toga gdje je smješteno. Ako je «PPDS» pod istim naslovom, ako je interes pod tim naslovom isti i ako svi mi zajedno za to odgovaramo onda se tu mora napraviti neka kohezija i u planiranju i u trošenju i u odgovornosti ide li to ili ne ide pa i u drugoj vrsti izvještavanja i razgovaranja, razgovaranja Dodat ću ovdje nešto što nije veliki iznos ali pokazuje odnos. U istom ovom materijalu imate stavku koja se zove naknada u novcu. Dakle trošak naknada u novcu u visini 89 milijuna. Dalo bi se razgovarati ima li to smisla, ali sad ja u to ne ulazim. Znate tu je trošak, nije nula. Tu je trošak postignut na, kako je ovdje rečeno uravnotežen način. Šta to znači? To znači da, da odnos prema područjima, ponavljam PPDS u formi gdje možemo platiti socijalu, u formi gdje možemo platiti evo ti nešto novaca pa ćuti. Onda se to lako riješi. Ali tamo gdje za razvoj trebaju planovi, treba udružena pamet, trebaju instrukciju, treba odgovornost u ime državne politike i treba praćenje rezultata i što ja znam šta sve ne koje bi se sve krupne kvalifikacije mogle izreći tamo toga nema. Jer znate to se ne može kupiti u formi socijale. To se mora napraviti na valjan, često i agresivan način. Ja bih volio da se i u ovim stvarima razgovara na agresivniji način u pozitivnom smislu,

ovom, ostat ću na ovom. Ima još nekih stvari koje sam zapazio, ali ovo je glavna stvar koju sam zapamtio i koju bih htio zapamtiti i htio bih da se na neki način to uzmemo na znanje. Zato kvalifikacije u ovom izvještaju, i ove matematičke i neke druge, na mnogim mjestima i jesu u redu. Ali na ovom mjestu koji sam spomenuo to nisu kvalifikacije to su diskvalifikacije. Prema tome, ovaj problem prema podacima iz ovog izvještaja fakat je diskvalificiran iz naše odgovornosti iz naše odgovornosti za ovo što bi ovdje svima moralo biti važno. Ponavljam, to nije samo pitanje budžeta i njega izvršenja i nije samo pitanje matematike i statistike. To je pitanje politike. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Svaka rasprava o proračunu naravno izaziva posebnu pozornost svih sudionika kako ovdje a tako i korisnika koji se naslanjaju na njega. Nama iz HDZ-a u ovom trenutku je lakše raspravljati o ovom izvješću jer je riječ o polugodišnjem izvješću i o ostvarenju ciljeva koje smo postavili u srpnju čini mi se rebalans proračuna koje smo tada iznova raspravili. A isto tako s obzirom na vrijeme i razdoblje rasprava ovih dana imamo najnovije tendencije, zapravo već potpune informacije o kretanjima u ljetnim mjesecima. Tako da se donekle mogu usklađivati i ti sezonski utjecaji koji imaju naravno posljedica i u proračunu, a i donekle u ukupnim kretanjima u društvu. Stoga, u ime te potpore kluba HDZ-a ovom izvješću polugodišnjem za ovu godinu ja želim iznijeti na brzinu koliko je to moguće nekoliko osnovnih podataka iz makroekonomskih kretanja, nekoliko tih podataka iz monetarne i fiskalne, ali zaista skraćenih podataka koliko je moguće, zatim izračuna prihoda, primitaka i rashoda izdataka da bi se vidjelo upravo transparentnost ostvarenja tih ciljeva koje smo u srpnju revidirali na način kako je to tada debelo raspravljeno ovdje. I osim ovim ciljevima, naravno uvažamo različita mišljenja ocjene oko toga. Prvo, oko tih makroekonomskih kretanja, s obzirom na sezonske oscilacije i posljedice komparacije razdoblja u prethodnoj godini u ovoj godini rekli smo kod ostvarenja GDP-a u Europi je bilo negdje u eurozoni oko 2%, 2,1% čini mi se. Naš se kretao od 3,6 u prvom kvartalu do negdje 6, prosječno 3,6, 3,8 koliko svejedno negdje u tome. Naravno da bi kamo sreće bio puno veći ali zadržava uzlaznu liniju. Pogotovo što one osnovne odrednice koje ga čine pokazuju stabilizaciju i pozitivna kretanja. Upravo tako kod realnog sektora pokazuje se realna tendencija nastavka realnog rasta zapravo posebice u ljetnim mjesecima koje imaju za posljedicu onda utjecaj na to. U trgovini nešto industrijska proizvodnja se zadržava, lani 5,1 čini mi se, sad 4,8 ili negdje, ali tendencije uglavnom nastavljaju uvijek u istim sektorima, osim što ove godine imamo u sektoru brodogradnje nešto, ili daleko bolje rezultate nego što su bili u prošloj godini. Tako da sve u svemu u tom sektoru pokazuju se stabilna kretanja u prvom dijelu godine, a u drugom se već ravna i kretanje u trgovini bila su, na malo, bila su nešto niža od očekivanih. Međutim, činila su ih uglavnom utjecaji automobilska, automobila, a time i uvoza i automobilske industrije izvana, što je utjecalo i kroz taj element utjecalo na nešto nižu potražnju na domaćem tržištu. Nešto je rasla potražnja na inozemnom tržištu. Posebni porast je bio u sektoru realnih investicija koje su pokazale stabilnost kretanja u ovoj godini. I po prvi put imamo porast graditeljske aktivnosti, postotak od nekih 12% otprilike. Ali to ukazuje da se i u tom sektoru nešto pozitivnije događa. U sektoru kamata stabilizacija. Ne bih komentirao. Nešto drugačija tendencija kod stanovništva nego kod privrede. Može biti pozitivni iz toga, ali vidjet ćemo. Stabilizaciju cijenu, također stabilna cijena, što kroz cijenu i tečaj i treći element inflaciju i ostala kretanja također utječe na stabilizaciju ukupnog društva. Jer inflacija se vrti negdje oko 2,2 ukupnim kretanjima kad se mogu tako procijeniti. E sad, može se raspravljati na ovaj ili onaj način. ali činjenica iz svih ovih kretanja da u svim mjesecima prve godine da nema dakle uočljivog sezonskog utjecaja, negativnog sezonskog utjecaja u prvom dijelu godine kod zapošljavanja. prosječno, mjesečno ta stopa raste negdje oko 3% što, odnosno stabilizira oko 3% što značajno ukazuje ipak na zapošljavanje u ovoj godini i u zadnjih nekoliko godina pokazuje najbolji trend u tom dijelu zapošljavanja. Zadržava se nezaposlenost oko 15 15 i nešto posto, što jeste visoko, ali i ta stopa je najniža u zadnjih nekoliko godina. Evo, kod uvoza-izvoza poznata priča. Što čine najviše uvoz? Pa uvoz strojeva recimo da je ona pozitivna pa će izazvati zapošljavanje i razvoj. Uvoz automobila druga skupina. Znamo koliko možemo ili ne želimo utjecati na to ili ne možemo utjecati na taj sektor. I treće, uvoz nafte i naftnih derivata siguran utjecaj cijena u tom razdoblju, a nema se količine toliko čine uglavnom taj deficit koji smo imali na platnoj bilančnoj poziciji u razmjeni s inozemstvom. Kod izvoza stabilizacija opet otprilike ista industriji. Nešto sporija kemijska, metaloprerađivačka negdje prosječno stabilna. Naročit porast brodogradnje. E sad vidimo kroz taj porast i sva ova priča. Da li brodogradnju podržavati, nepodržavati i do koje razine podržavati i koliko ona utječe jer je javno intenzivna djelatnost na zapošljavanje u tom području. Tu ostaje sva moguća rasprava oko toga u budućem vremenu i uz zadovoljstvo relativno da izvoz raste brže nego uvoz. Ipak taj uvoz ima vrlo visoku stopu i ne zaostaje onoliko koliko se željelo. Mada tendencija izvoza upućuje na to da izvoz ima pozitivna kretanja. Opet u strukturi ponavljam kako je bilo. Kod ostalih područja mislim da u turizmu, sektoru turizma jedino izdvajam to da je u prvih 6 mjeseci ove godine nešto se pripisuje Uskrsu ili razdoblju kad je došao, ukoliko je to moguće utjecati, ali i kod noćenja kroz ona dva faktora uočava se također stabilnost u turizmu u prvih šest mjeseci, naročito se to sada nastavlja u ljetnim mjesecima i očekivamo pozitivne efekte u idućoj godini. S obzirom na vrijeme želim kratko preletit samo pregled kod prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, naravno u ovoj godini prihodi su ostvareni po stopi negdje kažu korigirani jer prvi puta je bilanca stavljena da su unutar i ovi ostali parafondovski parafondovski računi pa je negdje prosječni oko 11%, 1,1% prihodi su porasli što značajno ukazuje samo da nije bilo promjene stope ukazuje ili na stopu promjene u strani a to znači porast gospodarska aktivnost, porast zapošljavanja u tome dijelu može se tumačiti. S druge strane isto tako može se tumačiti naporima državnih službi, Vlade, da se poboljšaju naplate u svim sektorima pa kroz dio toga toga također daje pozitivne rezultate. Kroz ostale prihode također vidimo da bilježe stabilan porast, poraz na dobit je po stopi od 31% e sada tu možemo tumačiti na različite načine. Kroz trošarine, evo samo jednu napomenu. Trošarina kaže, radi Kajina. Prije kaže alkohol, ali je interesantno bezalkoholna također su niža čak nego alkoholna. Prema tome ne bi se moglo prepisati onome zakonu kojeg naravno drugačije promatramo. Nešto porast carina što znači aktivnost kod toga. Kod rashoda, materijalni rashodi se stabiliziraju i drže negdje u razini predviđenih i planiranih u ovoj godini, posebice veseli i veseli, mislim u onom pozitivnom smislu dok to možemo, da su vrlo visoko porasle subvencije i različite socijalne naknade da ih ne nabrajam jer vrijeme ne dopušta u ime kluba da se mogu analizirati, to se naknadno može iskazati. Tako da subvencije rastu po stopi od čak 50-tak a socijalne naknade, mirovinsko, zdravstveno i ostale naknade također bilježe značajan rast. Prema tome mi podržavamo ovo izvješće, to je polugodišnje izvješće. Nastavak je u drugom poluvremenu, a uskoro će i prvo poluvrijeme. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite.

Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Državnim proračunom utvrđuje se politika, a njegovim izvršenjem realizacija te politike jedne Vlade, odnosno jedne države. Ovo je treći pretposljednji proračun u ovom mandatu kroz koji se mogu iščitati rezultati ove Vlade u gospodarskom, obrazovnom, zdravstvenom, znanstvenom, socijalnom i inom području kao i realizacija izbornih obećanja. Predstavljajući u Saboru Državni proračun za 2006. godinu predsjednik Vlade je istaknuo njegove strateške ciljeve, makroekonomsku stabilnost, jačanje gospodarskog rasta, stvaranje pretpostavke za veći standard građana i u konačnosti jačanje Hrvatske države. Nazvao ga je i ambicioznim jer će povećati potpore gospodarstvu te ulaganja u kapitalne objekte. Posebno je istaknuo da proračun snažno podupire približavanje Hrvatske Europskoj unije te na tom tragu značajniju participaciju u predpristupnim fondovima Europske unije. I na tom tragu zapravo treba analizirati izvršenje proračuna za ovu godinu. Iako raspravljamo o polugodišnjem izvršenju već smo zakoračili u zadnji kvartal godine pa o svim relevantnim pokazateljima razvoja imamo prilično jasnu sliku. Mi u SDP-u već tri godine upozoravao da Vlada nema osmišljenu razvojnu politiku i viziju hrvatskog gospodarskog razvoja s kojim bi trebale biti usklađeni i obrazovanje, znanost, infrastruktura, energetika i druga područja. Kako je to izostalo sve se zbiva u društvu po inerciji. U mandatu ove Vlade došlo je do usporavanja stope industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Nakon nešto većeg rasta u prošloj godini od 5,1% industrijska proizvodnja u polugodištu se kreće oko 3,2%. Uz potpore u poljoprivredi i neke projekte u stočarstvu i podizanju dugogodišnjih nasada u 2005. godini ostvaren je pad fizičkog obujma poljoprivredne bruto proizvodnje za čak 8,7% na što je dominantno utjecao pad u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za čak 14%, a upravo ovaj segment poljoprivrednih subjekata je najugroženiji pri ulasku u Europsku uniju. U segmentu poljoprivrede nije učinjen značajniji pomak unatoč tome što smo pristupili pregovorima s i što je 2006. godine zadnja godina prijelaznog razdoblja u smislu carinske politike nakon ulaska u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Od velikih kapitalnih projekata kao što su navodnjavanje i uređenje zemljišta nije se gotovo ništa realiziralo pa čak ni ozbiljniji pothvati u razminiranju poljoprivrednih površina, pa danas još uvijek imamo negdje oko 300 tisuća hektara miniranog poljoprivrednog zemljišta. Usporen je i rast BDP-a pa je nakon skromnog rasta od 3,8 u 2004. i 4,3 u 2005. godini pompozno najavljena stopa rasta u prvom tromjesečju ove godine od 6%. Pri tome se nije uzelo u obzir da je u prvom tromjesečju 2005. ostvaren skroman rast od 1,8% pa se ovo vratilo kao bumerang. Rast bruto društvenog proizvoda u drugom tromjesečju od 3,5 ili eventualno 3,6% za našeg je predsjednika Vlade loša vijest koju treba što dulje držati od znanja javnosti. Umjesto da u Saboru odgovori zašto Državni zavod za statistiku kao nadležna državna institucija ne objavljuje već izračunati podatak, on odgovara na sjednici Vlade iznoseći stopu rasta za koju zapravo neznamo izvor. Možda je to predsjednikova privatna statistika. I trend negativne bilance trgovanja s inozemstvom se nastavlja. Iako se barata s visokim stopama rasta izvoza od oko 15%, nominalno povećanje je samo 740 milijuna dolara dok se uvoz povećao za milijardu i 430 milijuna dolara pa je negativni efekat veći za 688 milijuna dolara ili 12%. Ukupni deficit robne razmjene u prvih šest mjeseci dostiže gotovo 6 milijardi dolara pa možemo očekivati rekordni deficit u 2006. koji će premašiti 10 milijardi dolara imajući u vidu da upravo u drugom polugodištu kada počinje turistička sezona povećava se izvoz, odnosno krajem godine kad se više troši. Značajno se pogoršala i platna bilanca jer je ostvaren deficit od gotovo 2 milijarde eura što predstavlja najveći međugodišnji rast u zadnje četiri godine i iznosi 29%. Zaduživanje je samo logičan slijed niskog gospodarskog rasta i visokog uvoza. U lipnju 2006. zabilježena je najviša razina vanjskog duga od 27,5 milijardi eura. Iako vlast voli baratati podatkom da država smanjuje inozemno zaduživanje i preferira zaduživanje na domaćem financijskom tržištu to mi ne možemo uzeti kao pozitivan trend. Zašto? Inozemni dug opće države smanjen je 4,6 milijardi kuna, ali je unutarnji povećan za čak 25,4 milijarde kuna u odnosu na stanje krajem 2003. godine. Upravo zaduživanje države na domaćem financijskom tržištu generira veće zaduživanje banaka i ostalih subjekata na vanjskom tržištu. Predsjednik Sanader voli se hvaliti i određenim statističkim podacima, ne ulazeći u njihovu suštinu. Tako ovih dana ističe da je Hrvatska značajno poboljšala svoj položaj na ljestvici globalne konkurentnosti pomaknuvši se sa 64. na 51. mjesto mjereći se za 125 zemalja. I nas to veseli, ali nas zabrinjava što smo po nekim vrlo bitnim pokazateljima nazadovali 9 do 20 mjesta, kao npr. po inflaciji, po poreznom opterećenju, po nezavisnosti sudstva, po pod navodnicima zdravlju bankarskog sustava, po troškovima zbog organiziranog kriminala. Po najlošijoj poziciji ističu se subvencije u poljoprivredi na 110. mjestu, proračunski deficit na 103. mjestu i transfer tehnologije na 106. mjestu. Zabrinjava nas i rast nelikvidnosti. Nepodmireni nalozi za plaćanje iznose preko 11 milijardi kuna i povećani su za 507 milijuna. Neplaćanja duža od 360 dana čine oko 81% ukupnog izvoza. Insolventno je preko 21 tisuću subjekata sa oko 30 tisuća zaposlenih i preko 30 tisuća obrtnika. Kašnjenjem plaćanja u zdravstvu, radova građevinarima, isplate subvencija i država ponovno postaje jedan od generatora nelikvidnosti. Uz skromne rezultate u gospodarstvu posebno treba istaći utjecaj inflacije koja se ustalila ovih godina na oko 4% što značajno utječe na standard građana. Plaće stagniraju uz minimalni realni rast od oko 1%, mirovine padaju na što utječe i sustav izračuna novih mirovina, a tu Vlada ne nalazi rješenje ili pak možda za nju to i nije problem jer time usporava proračunska izdvajanja za mirovine. Povrat duga umirovljenicima je dobro rješenje, ali to ne rješava problem sadašnjih i budućih mirovina. Ne čineći daljnje korake u mirovinskoj reformi Vlada je stvorila problem novih umirovljenika. Smanjenje mirovina i prodaja imovine Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja u slučaju "Plive" zapravo se potvrđuje činjenica da umirovljenici sami sebi vraćaju dug. U ove 3 godine nije nastavljena niti započeta niti jedna ozbiljnija reforma što je zabrinjavajuće jer smo u tijeku pregovora s Europskom unijom. Pregovore, odnosno usklađivanje zakonodavstva ne prati unutarnji napredak, na što nas upozoravaju i iz Izostale su i veće participacije iz pretpristupnih fondova jer nemamo projekte što je bilo vidljivo i kod rebalansa proračuna za 2006. godinu. Stanje u Državnoj upravi i pravosuđu, suzbijanje korupcije i kriminala nije zadovoljavajuće i tu se nedovoljno čini. Hvatanje ukoštac s ovim problemima ne može polučiti rezultate ako se to radi kampanjski a ne sustavno. Ostaje nam još godinu dana mandata ove Vlade i ovog Parlamenta, a tek sad čujemo najave o velikim projektima u željeznici, plinofikaciji, energetici. Nažalost, na mnogim područjima kasnimo najmanje 3 godine jer su neki od tek najavljenih projekata trebali biti završeni i kao takvi utjecati na na veći gospodarski rast i smanjenje uvoza. U Klubu SDP-a ocjenjujemo da ova Vlada na važnim područjima gospodarskog razvoja i ostalim područjima ne može dobiti prolaznu ocjenu. dali svoj glas za prihvaćanje Proračuna za 2006. godinu tako da nećemo glasati niti za ovo polugodišnje izvršenje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Nema je, gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Vesna Škulić. Također nema je, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Josip Leko. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Ivan Kolar. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Mato Crkvenac. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. **Lalić, Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče, na ovako, što omogućavate i stvarate uvjete za ovako ozbiljnu temu da raspravljamo u ovim uvjetima i na ovakav način, no Uključi se./ Razmatrajući materijale o izvršenju Proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine zapravo je prilika da procijeni uspješnost, ali i sposobnost Vlade Republike Hrvatske. Predlažući proračun Vlada je dala svoju viziju kretanja svekolikog života u Republici Hrvatskoj, a radi realizacije te vizije planirala je programe, predvidjela sredstva za njihovu realizaciju. Sve je to prihvatila parlamentarna većina i Vlada je mogla mirno ići u realizaciju onoga što je u proračunu obećano. Dok je oporba isticala kako se radi o socijalnom proračunu u kojem nema niti traga gospodarskom napretku države, Vlada je naglašavala da je proračun razvojni. Sada kada imamo izvršenje za prvih 6 mjeseci onda ćemo vidjeti da ako je proračun razvojni onda je Vlada nesposobna realizirati taj razvoj, a potpuno je neosjetljiva na one najpotrebitije. Iz nama prezentiranog nešto ne valja. Ili ne valja vizija ili nedostaje sposobnost, a iz materijala proizlazi da ne valja ni jedno ni drugo. Ako o ičemu postoji suglasnost svih parlamentarnih stranaka onda postoji u ocjeni potrebe gospodarskog razvitka Republike Hrvatske kao preduvjeta boljeg života njenih građana. Za gospodarski razvitak zadužena je sveukupna Vlada, ali težište je ipak na Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Od planiranih 28 milijardi Ministarstvo je potrošilo na realizaciju svojih programa 13 ili 47,06% što je približno ispunjenju plana. Kada ne bismo analizirali pojedine stavke onda bismo rekli da je Ministarstvo obavilo svoj posao i to uspješno. Međutim, analitika nam govori nešto drugo. Vidimo da se u Ministarstvu daleko i dugo putovalo, pa je od planiranih 3 i po milijuna potrošena 2 i po milijuna što čini 72,32% ukupne stavke. Nasuprot revnosti u odlascima na službena putovanja Ministarstvo nije u svemu tako revno. U nemogućnosti smanjenja uvoza nužno je odgovoriti povećanjem izvoza. Potencijalni izvoznici kažu da ne mogu izvoziti zbog nerealno jake kune i nekonkurentnosti domaćeg proizvoda. Za poticanje izvoza planirano je uložiti 7,6 milijuna, ali u prvom polugodištu nije uloženo ništa. Ovdje Ministarstvo nije bilo revno kao kod službenih putovanja. Nema gospodarskog razvitka države bez ulaganja, a najveće obeshrabrenje ulagačima je nefunkcioniranje pravne države, mito i korupcija. Kako smo samo u tim kategorijama za godinu dana na ljestvici pali za 20, odnosno za 16 mjesta teško je očekivati značajnija ulaganja posebice inozemnih ulagača. Unatoč evidentne nemoći u uspostavi pravne sigurnosti kao i nemoći u borbi s mitom i korupcijom u proračunu su predviđena sredstva za provedbu mjera za poticanje ulaganja u iznosu od 10 milijuna kuna, ali od toga ništa nije uloženo. Od planiranih 10 milijuna kuna ništa nije uloženo niti u sanaciju i restrukturiranje industrijskih gospodarskih subjekata, kao niti u restrukturiranje i razvoj pojedinih grana industrije za što je bilo predviđeno čak 45,4 milijuna kuna. Dakle, ministarstvo nije poticalo izvoz, nije poticalo ulaganja, nije restrukturiralo industrijske subjekte niti pojedine grane industrije, ne jača malo i srednje poduzetništvo, ne ulaže u obrazovanje obrtnika kao najžilavijeg dijela našeg gospodarstva. Opravdano se pitamo a kako se to misli ojačati gospodarstvo u Republici Hrvatskoj? Nakon nerealnih očekivanja gospodarskog buma iz industrijsko-poduzetničkih zona materijal govori da je od planiranih 92 milijuna u poticanje poduzetničke infrastrukture nije uloženo ništa i mogla bih cijelo svoje izlaganje svesti na nabrajanje stavki čije je izvješće nula. Obveza je Ministarstva gospodarstva osigurati uvjete za provedbu Nacionalnog programa Program je donio ovaj Sabor, uvjeravani kako je cilj programa iskorjenjivanje siromaštva, sada vidimo da je na njegovu provedbu potrošeno tek 29,64% planiranih sredstava, a za jačanje sposobnosti na području zaštite potrošača uloženo je samo 9,15% planiranih sredstava. Očito je da je ministarstvu bitno samo pohvaliti se pred Europom kako smo kao i oni zakonom i programom zaštitili potrošače, ali što zakonu i programu nije udahlo život to im je nebitno. Ništa bolje rezultate ne bilježi ministarstvo niti u sferi rada. U stavci pod nazivom "Zajedničko ulaganje u zapošljavanje mladih na lokalnoj razini" uloženo je svega 15,34% planiranih sredstava, za aktivnu politiku zapošljavanja svega 13,72. Nezaposlenost je pitanje broj jedan, ali se tim pitanjem Ministarstvo gospodarstva nedovoljno bavi, pa i ne može kad mora puno službeno putovati. Zbog potrage za zaposlenjem pojedini dijelovi Hrvatske ostaju pusti i takovim trendom vrlo brzo imat ćemo život u samo četiri hrvatska najveća grada, a preostali dio Hrvatske bit će pustopoljina, a ne Lijepa naša. Unatoč tome u ravnopravno zapošljavanje ne ulažu se predviđena sredstva, a za čekanje više nema vremena. Nije ovo ministarstvo ni socijalno osjetljivo. Za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom planirano je 36,4 milijuna kuna, a potrošeno samo milijun što znači sramotnih 2,76%. Bezosjećajnost za invalide ne pokazuje samo Ministarstvo gospodarstva. Bezosjećajno je i Ministarstvo obitelji odakle dolazi najviše suosjećajnih riječi. Brojke demantiraju tu svu osjećajnost. Za afirmaciju prava i unapređenje politike za osobe s invaliditetom potrošeno je svega 24,55% planiranih sredstava, a za Povjerenstvo Vlade Republike za osobe s invaliditetom svega 0,54%. Ništa uspješnije nije niti Ministarstvo obitelji niti u provedbi obiteljske politike, a neuspješno je i u provedbi politike za djecu i mlade, ali isto tako i za osobe treće životne dobi. Za promicanje politike za mlade uloženo je svega 17%. Za provedbu mjera obiteljske politike i populacijske politike 35% planiranih sredstava. Afirmacija i osnaživanje obitelji pretpostavka je zdravom društvu. Upravo iz te potrebe nastalo je Ministarstvo obitelji, ali ono kroz dvije i po godine svoga postojanja nije opravdalo razlog svoga osnivanja. U početku su bile poteškoće u organizaciji i te poteškoće očito traju i trajat će do kraja mandata. Tako da iz tog ministarstva naše obitelji dobivaju samo obećavajuće riječi, a djelo je zakazalo. Bez socijalnog osnaživanja nema stabilne obitelji koja će društvu dati stabilne i snažne članove. Za podršku programima za socijalno osnaživanje obitelji, mladih, djece i osoba s invaliditetom uloženo je svega 34% planiranih sredstava. Bez socijalnog osnaživanja obitelji nema niti toliko potrebnog porasta nataliteta, jer sama porodiljska naknada ma koliko bila visoka baš kao dječji doplatak neće dovesti do natalitetne eksplozije. U podršci natalitetu zakazalo je i Ministarstvo zdravstva koje je za očuvanje, unapređenje i reprodukcijskog zdravlja žena od planiranih simboličnih 65 tisuća kuna uložilo samo 9 ili 14%. Iz tih brojeva iščitava se zainteresiranost društva u angažmanu i rješavanju …/tonske smetnje/… problematike. Očito je da imamo nesposobnog ministra gospodarstva, ministrica obitelji jaka je tek na riječima i neutemeljenim obećanjima, o ministru zdravstva javnost je već izrekla svoj sud pa nije potrebno trošiti riječi. Nije samo previše putovalo Ministarstvo gospodarstva, i Ministarstvo poljoprivrede na službena putovanja potrošilo je cjelogodišnji proračun uvećan za 16%. Od tih silnih putovanja koristi nemaju niti naša nekomercijalna gospodarstva na čije potpore od 75 milijuna kuna utrošeno je svega 33%, nema razvitka niti naših ruralnih sredina jer je za njihov razvitak od planiranih 30 milijuna kuna uloženo svega 20%. Nije ministarstvo zainteresirano niti za uređenje zemljišta jer u to nije potrošilo niti jednu kunu. Nije zainteresirano niti za raspolaganje državnog zemljišta u državnom vlasništvu. Nije zainteresirano niti za izgradnju sustava navodnjavanja, nije zainteresirano ni za subvencioniranje poljoprivredno-prehrambene industrije, ali ni za razvoj drvo-prerađivačke industrije. Dakako da je negativna refleksija i posljedice su na mojoj regiji i na mom stanovništvu i to je razlog zašto ovo Izvješće nije moguće podržati. Hvala. 18 sati i dvije minute, isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sad bi dame i gospodo prekinuli sjednicu. Nastavit ćemo sutra u 9,30. Na redu je poštovani zastupnik Damir Kajin.